bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj pol ure po prekinjeni 19. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Hvala.